da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podnelo sedam narodnih poslanika poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije.Stavljam na glasanje

– niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 183 poslanika.Konstatujem da nije prihvaćen ovaj amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Slobodno glasajte, glasajte, da omogućite da se ostvari ono o čemu ste govorili u prethodnih nekoliko dana. Znači, to ste tražili, pa glasajte. Ne treba da tapšete. Zahvaljujem.Zaključujem glasanje i saopštavam:

odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, u celini.Zaključujem

na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Jedinstvena

na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama u

navedeni član Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.